Становище от Комисията по икономическа политика и туризъм. Ще го прочете господин Кънев. Заповядайте, господин Кънев.

Колеги, ще започна с доклада, докато се съберем за допуск в залата. „СТАНОВИЩЕ по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., № 720-00-7, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 30 май 2017 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 14 юни 2017 г., разгледа и обсъди Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., № 720-00-7. На заседанието присъства госпожа Юлия Ненкова – председател на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която представи Годишния доклад. Настоящият доклад е внесен в Народното събрание в изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията. В него са отразени постигнатите резултати, основните констатации, изводи и оценки за работата на КЗК през отчетния период, както и поставените пред нея цели за следващата година. През 2016 г. КЗК образува общо 989 производства, от които 160 по Закона за защита на конкуренцията, 825 по Закона за обществените поръчки и 4 по Закона за концесиите. В периода, който обхваща Отчетът, приетите от Комисията определения и решения са общо 1143. През отчетния период, Комисията се е произнесла с 1070 решения или определения, с които е приключила съответните производства, предявила е твърдения за извършени нарушения или е наложила глоби на физически лица за извършени от тях нарушения по Закона за защита на конкуренцията или за непредоставяне на информация, а останалите са актовете, с които КЗК се е произнесла по други въпроси от нейната компетентност. През 2016 г. в Комисията са образувани 15 производства, които имат за предмет установяване наличието или липсата на нарушение по Глава трета „Забранени споразумения, решения и съгласувани практики“ от Закона за защита на конкуренцията, като 12 от тях са образувани по решения на Комисията на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона (по собствена инициатива), а останалите 3 – по искане на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на Закона. През 2016 г. КЗК извърши общо 12 проверки на място като първо процесуално действие по две от новообразуваните производства. През 2016 г. в Комисията са образувани общо 13 производства, които имат за предмет установяване наличието или липсата на извършени нарушения по Глава четвърта „Злоупотреба с монополно или господстващо положение“ от Закона, като 3 от тях са образувани по решения на Комисията на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона (по собствена инициатива), 7 – по искане на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на Закона,

„През 2016 г., броят на образуваните производства се е увеличил, спрямо предходната година. КЗК продължава да насочва вниманието си основно към пазари, на които е налице единствен доставчик на определена услуга, притежаващ единствената възможна инфраструктура на дадена територия, и чиито действия в най-голяма степен засягат интересите на потребителите на тези услуги. Броят на постановените решения запазва тенденцията от предходната година, като резултат от факта, че в рамките на образуваните производства Комисията провежда задълбочени проучвания за пълно и всестранно изясняване на обстоятелствата, предмета на проучванията, и в редица случаи прилага правен инструмент, а именно предявяването на твърдения за извършено нарушение.

включени в Позитивния лекарствен списък, предназначени за домашно лечение, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Въз връзка с извършените секторни анализи, Комисията информира компетентните държавни органи за необходимостта от предприемане на подходящи мерки за подобряване на конкурентната среда в съответния сектор. През 2016 г. отдел „Концентрации” проведе редица предварителни консултации по молба на участници в предстоящи концентрации, с оглед подготовката на уведомления в съответствие с изискванията на чл. 79, ал. 1 от Закона и издадените от КЗК указания за попълване на уведомлението. През 2016 г. в Комисията са образувани общо 68 производства, имащи за цел установяване наличието или липсата на нарушения по Глава седма „Нелоялна конкуренция“ – 60 производства, и по Глава седма „а“ „Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“ – 8 производства от Закона. От тях 60 са образувани по искане на лица, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на Закона, 6 – на основание самосезиране въз основа на подадени сигнали от граждани и в резултат на собствени наблюдения върху пазара, и 2 – във връзка с върнати от Върховния административен съд преписки за ново произнасяне. С 40 решения Комисията е установила извършени нарушения по Глава седма и Глава седем „а“ от Закона и в тази връзка е наложила имуществени санкции и/или глоби общо в размер на 14 783 525 лв. Най-честите нарушения в областта на нелоялната конкуренция, установени през 2016 г., са свързани с недобросъвестно поведение в противоречие със забраната за имитация по чл. 35 от Закона, следвани от недобросъвестно поведение в противоречие с общата забрана за нелоялна конкуренция по чл. 29 от Закона и нарушения на забраната за заблуждаваща реклама. През 2016 г. е голям броят и на решенията, с които се установяват нарушения по чл. 31 от Закона – въвеждане в заблуждение. Съгласно чл. 28 от Закона, за да защити свободната инициатива в стопанската дейност и да предотврати ограничаването или нарушаването на конкуренцията, КЗК извършва оценка за съответствието с разпоредбите на Закона на проекти на нормативни или нормативни административни и общи административни актове; действащи нормативни или нормативни административни и общи административни актове; проекти на актове на сдружения на предприятия, които регулират дейността на членовете им. В процеса на дискусия въпроси зададоха: народният представител Жельо Бойчев, относно ефектите от прилагането на новия Закон за обществени поръчки и забавата при произнасяне по жалби, и народният представител Румен Гечев, относно обявеното от Комисията наличие на картел при горивата. На поставените въпроси госпожа Ненкова отговори, че има забавяне по жалбите, тъй като те са многобройни, а капацитетът на КЗК не е достатъчен за по-бързото им решаване. Председателят на КЗК уведоми народните представители, че се подготвя обширно предложение за промени в Закона за защита на конкуренцията, по което тя очаква парламентарна подкрепа. В Народното събрание са предадени и трите секторни анализа, направени от Комисията през 2016 г. Във връзка със съмненията за картел при горивата госпожа Ненкова каза, че действително е имало обмен на информация между доставчици, но тя се е отнасяла за текущото състояние, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да вземе следното решение: „Проект! РЕШЕНИЕ по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, и във връзка с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията РЕШИ: Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.“ Благодаря Ви, господин Кънев. От името на вносител, госпожо Нейкова, нещо ще кажете ли или не? Няма. Давам думата за изказвания. Откривам разискванията.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, на вниманието ни е предложен Докладът за дейността на Комисията за защита на конкуренцията. Това е първият доклад на новоизбрания състав и председател на Комисията за защита на конкуренцията. времето малко назад, в бурните дискусии, когато беше определен персоналният състав на членовете на Комисията и председателя. Ще припомня, че тогава голяма част от дебата и изслушванията в залата концентрираха в голяма степен вниманието към дейността на Комисията – не толкова върху основната й част от заниманията, които имаха досега, да са именно органът, пред който могат да бъдат обжалвани законосъобразността и всички актове и действия на бенефициентите съгласно Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, а по-скоро върху това, което го има като голямо очакване от българските граждани и българския бизнес относно дейността на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с правилата на конкуренцията и свободната бизнес инициатива. От Доклада виждам, че отново по-голямата част от образуваните 989 дела – производства на КЗК, 825 от тях са по Закона за обществените обществените поръчки и Закона за концесиите, 160 са по Закона за защита на конкуренцията, 68 от тях са по Глава седма – точно тази важна Глава – „Нелоялна конкуренция. Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне.“ Има направени три секторни анализа, както стана ясно и от представянето на Доклада: пазарите за горива, застрахователния и фармацевтичния пазар. пазар. Представителите на БСП в Комисията не подкрепиха Доклада на Комисията за защита на конкуренцията. Няма да го подкрепим и днес от пленарната зала. няколко аргумента за тази наша позиция. Нашето голямо очакване от дейността на Комисията за защита на конкуренцията е на база на извършените секторни анализи, на база на наблюдение на бизнес средата да бъдат направени съответните нормативни предложения и да бъдат предприети съответните действия за преодоляване на конкурентните пречки пред работата на бизнеса. Това за нас е голямата задача, големият фокус, който бихме искали да видим в дейността на Комисията за защита на конкуренцията. Имахме много голяма дискусия в предходни народни събрания относно промени в Закона за защита на конкуренцията. Знаете тази голяма тема с господстващото положение на част от големите търговски вериги спрямо по-малките доставчици. Бихме искали и очаквах да чуя в Доклада на Комисията каква степен сме постигнали целите, които си поставяхме с промените в Закона за защита на конкуренцията. Ако производствата, които са минали през Комисията, показват, че има недостатък, да видим какви са предложенията и какви са стъпките, и ако се нуждаят от такъв тип нормативна или законодателна промяна, промяна, тя да бъде извършена. Липсва ми това в предоставената информация. Бих искал да видя много по-активна ролята на Комисията за защита на конкуренцията в тази посока. Борбата срещу конкурентните недостатъци и пречки, борбата за свободна стопанска инициатива е борба за интереса на всеки български потребител, всеки български гражданин. Защото всеки сектор, за който става въпрос – след малко проф. Гечев ще говори по-детайлно за един от тях – вземете горивата, вземете фармацията, вземете застрахователния пазар, в крайна сметка

всички предложения, които ще бъдат направени, включително и от Комисията, именно в тази посока – да преодоляваме пречките, които има в свободния пазар и конкуренцията в България, за да има справедливо договаряне на участниците в пазара.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Председател на Комисията за защита на конкуренцията и господин Заместник председател на КЗК! Правя реплика, на КЗК! Правя реплика, макар изказването на колегата Бойчев да беше в дух на обективизъм, да се стреми да зачете обективните факти и обстоятелства и достойнствата в работата на Комисията. Не случайно си позволих от място да реагирам: „Защо?“. Защо след всички положителни неща, които господин Бойчев каза, тяхната парламентарна група няма да Апелирам към следното, господин Бойчев. Борбата за свободния пазар, борбата за защита на конкуренцията не е един акт. Тя има много издания, много серии, изисква постоянство, изисква постоянно усилие. Има много задачи, които Комисията и ние трябва да решаваме,

Искам да Ви опонирам с това, че лично ще подкрепя Доклада на Комисията. Искам да поздравя новия състав на Комисията със старта на неговата работа и с това, че засега Комисията без много шум, без претенции,

крайна сметка трябва да вървим в правилната посока. Аз отчетох и в Доклада се вижда, че има повече производства, образувани по Глава седем – по Закона за защита на конкуренцията, и считам, че това е правилният път. В крайна сметка важно е какъв е резултатът от дейността. Това, което не ни позволява да подкрепим Доклада на Комисията за защита на конкуренцията, са завършените няколко производства. Колегите след малко ще говорят по-детайлно за тях. Не остана усещане в българското общество, в българските граждани относно едни прекомерно заявени намерения от Комисията за защита на конкуренцията, които по никакъв начин след това не се оправдаха с решенията, които взе Комисията, а и усещането,

Това ни пречи да вземем тези решения. Ако ние с Вас сме си свършили работата, за да направим определени законодателни предложения, виждаме ролята на Комисията за защита на конкуренцията с тези годишни доклади в момента да ни запознава с резултатите. Аз не съм убеден, че решенията, които взехме с промените в Закона за защита на конкуренцията, в голяма степен обхващат онова, което си бяхме поставили като цел. Бих искал това, което днес не стане в рамките на този дебат, то да не пречи на Комисията да свърши по по-добър начин своята работа. Аз знам, че те имат доста пречки пред влизането в тези дружества и установяването на такъв тип нарушения, но искам да видя от тях една по-активна роля и търсене на подкрепа от Българското народно събрание за промяна на нормативната и законодателната база така, че те да нямат оправдание утре, излизайки пред нас, да кажат, че не могат да завършат едно производство успешно и в интерес на българските граждани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Изказвания – господин Гечев беше заявил изказване. Заповядайте. Уважаемата госпожа Ненкова – новият председател на Комисията за защита на конкуренцията, на 13 октомври 2016 г. декларира пред медиите, цитирам: „Имаме доказателства, че съгласуването на цените е било непрекъснат процес. Санкции ще има и размерът им ще бъде определен от редица фактори – тежест на нарушението, период на договорките, дали е за първи път и така нататък“. „Признайте си – казва тя към нарушителите, и наказанието Ви ще бъде намалено“, се заявява на 13 октомври 2016 г. временна Анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива и до съмнения за злоупотреба с господстващо положение в периода 2008 – 2016 г., пред Комисията председателката на Комисията заявява, цитирам: „Лукойл България“, съответно „Ром петрол“, „Нафтекс петрол“, „ОМВ България“ са в вертикални взаимоотношения, тъй като първото е доставчик на пазара на едро, останалите три са клиенти на пазара. В предварителната си преценка, установена в твърденията за извършено нарушение Комисията счита, че „Ромпетрол България“, „Нафтекс петрол“ ЕООД, „ОМВ България“ приемат да сътрудничат в едностранната политика на „Лукойл България“ за установяване на цени при продажба на бензин и гориво, тоест съгласуват си ценовата политика като типичен картел. Втори цитат: „На 10 ноември 2016 г. Комисията предяви на дружествата „Лукойл България“, „Еко България“, „Шел България“, ОМВ и „НИС петрол“ твърдения за извършено нарушение по чл. 15 от ЗЗК и чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз, изразяващо се в забранено споразумение или съгласувани практики за обмен на ценова информация и провеждането на обща ценова политика и обмен на информация за реализиране на обеми и продажби и друга пазарна информация“. И не на последно място – трето, отново цитирам: „Мога да кажа, че в рамките на трите месеца, откакто аз съм председател на КЗК, се извърши огромна работа по отношение на допълване на секторния анализ за картел в горивата и се постигна един добър, аз съм Ви предложила определението „Резултат“, в следствие на което ние констатирахме едни сериозни съгласувателни практики по отношение на ценовата политика“, цитирайки съответните фирми. С една дума – пред българската общественост беше заявено от КЗК, че тя е установила нарушения на пазарната конкуренция, има доказателства необорими и очаква конкретни резултати. Няколко месеца по-късно същата Комисия ни казва, че всичко е наред в картела, няма картел в пазара на горива, няма измама на българската държава, не се мамят българските производители, граждани и фирми, не се мами българският бюджет и всичко е наред. Е, кое е вярно, скъпи колеги? Къде е истината? Заявява ни се на Комисията онзи ден – искам да подчертая, че в процедурата Държавната комисия за защита на конкуренцията е загубила в процедурите, тъй като, цитирам: „Адвокатите на ответниците били много добри“, на което аз казах следното: „Ами, след като адвокатите са много добри, това ли е извинението на българската държава? Една ключова държавна институция не може да се справи с някакви добри адвокати на ответниците“. ако е така, ръководството на Комисията да се подаде оставката и да назначим тези великолепни адвокати да ръководят Държавната агенция, защото става дума за пазар от няколко милиарда лева и става дума за невлизане в държавната хазна на стотици милиони. Защото, уважаеми колеги, известно ли Ви е, че нашата рафинерия е вероятно единствената в света, която работи на загуба от десетилетия? Същата рафинерия има в Сърбия, със същия собственик. Ами, влезте в интернет и вижте, че печалбата е 232 млн. евро – с половината капацитет на „Нефтохим“. Искам да Ви обясня какво става: големите акули в България не си плащат данъците. В нашите училища, в болниците, в инфраструктурата не влизат стотици милиони годишно, само защото адвокатите им били много добри и ние трябва да приемем този доклад. Как става така, че в България акцизите – знаете ли какви са в България – два пъти и половина по-ниски са акцизите върху горивата от северните страни – членки на Европа, и два пъти под нивото от средните – на Европейския съюз? Къде отиват парите при горе-долу едни и същи цени? Разликата в цените е 10 – 15 цента средно в Европейския съюз. Къде отива тази разлика от 400 евро за 1000 литра гориво? Отива в джобовете на тези юнаци с добрите адвокати, така че, извинявайте, но не може една правителствена специализирана комисия да заявява в обществото в пресконференции, че има доказателства, да заявява пред две комисии, че има доказателства за картелиране и в един момент нещо се е случило през пролетта на 2017 г., и тук трябва да ни се обясни какво се е случило. Какво промени изводите на тази Комисия за защита на конкуренцията? Какво е влиянието върху тази Комисия – нещо от „Ало, Мишо, как си?“, или някакво друго телефонно обаждане ли е имало? Или има някакви други средства за въздействие, тъй като става дума за много пари? С една дума, българската държава не може да търпи ситуация, в която едно огромно дружество вместо да има печалби в стотици милиони, то да отчита загуби. Ще отворя една скоба – скъпи колеги, каква е тази фирма, в която акционерите държат управлението от 15 години след приватизацията му и то е на загуба? Какво правят нормалните акционери по света – сменят управлението, ако е на загуба, защото обяснението, че в България се правят инвестиции, е, какво – рафинериите в другите страни са в средните векове ли? Те не си ли обновяват технологиите? Така че тук става дума според нас за огромни измами! И ние не сме съгласни Комисията за защита на конкуренцията да прави едни изводи и след това да си измива ръцете под нечие влияние и да казва: „Извинете, направихме грешка“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз имам един въпрос. Прочетох внимателно доклада. Видях статистиките с броя на прегледаните и всички всички числа, които бяха дадени. Да, има смисъл в това. И въпреки всичко въпросът, който постави господин Гечев, според мен, е изключително важен, защото няма как да намерим изведнъж картел в горивата, после се оказва, че го няма. Аз не разбирам много от това как се произвеждат горива, но едно нещо ми е абсолютно ясно. То се учи, мисля, че беше още в основното училище, някъде към 6 – 7 клас. Тогава учехме как се произвежда, всъщност как се рафинира петролът. Рафинирането на петрола минава през няколко стадия, като на различните стадии съответно излизат различни продукти. И всеки, който е учил и е бил на този урок, присъствал е в час тогава, знае, че дизелът излиза някъде на средата на този процес, а бензинът, пък вече по-нататък и другите неща, излизат на върха на процеса, респективно те имат различна цена. По логиката на тази проста производствена практика на производството на горива, дизелът винаги е струвал два пъти по-малко, като производствена цена от бензина, просто защото за неговото производство са необходими много по-малко разходи. И затова аз взех думата сега, за да задам въпрос. Разбрах, че Комисията е провела доста сериозни проучвания по въпроса, специално за картела за горивата. Очевидно Вие дълго сте се занимавали с този въпрос и аз не виждам кой друг държавен орган в момента може да отговори и да се занимава с въпроса всъщност – защо цените на дизела и на бензина в държавата са еднакви? Те са еднакви, между другото, не само в тази държава, а във всички други почти, при положение че е ясно, че дизелът има два пъти по-ниска себестойност като производствен продукт. Моля председателката на Комисията, разбрах, че сте се занимавали с това, не може да сте се занимавали толкова дълго с картела на горивата и да не си дадете отговор на този прост въпрос – защо цените на дизела и бензина са еднакви, при положение че имаме очевидно различни производствени разходи за двете? Благодаря Благодаря, господин Кутев. Реплики? Реплика? Заповядайте, господин Петров. Благодаря. Като инженер-химик ми беше много забавно да слушам размишленията на господин Кутев. Сигурно на Вас ще Ви е много забавно, ако започна да Ви говоря за изобразително изкуство или пък за здравеопазване. Това, което каза господин Кутев, е просто срамно за един човек да го каже, срамно за един политик, който до този момент не е прочел елементарни информационни източници, за да разбере, че цената на дизела не може по никакъв начин да бъде два пъти по-ниска от тази на бензина – производствено, по никакъв начин! Дизелът е гориво, което по своята всъщност е по-скъпо от бензина заради по-голямото съдържание на енергия в него. Бензинът се получава наистина малко по-нагоре във фракционната колона, малко по-нагоре, не чак толкова, колкото той си го представя и е сравним абсолютно по цена, по съдържание на водороди с дизела. Съвсем други са причините – пазарни, а и допълнителни натоварвания на цената на това гориво, които правят съответно цената му различна на пазара. Това ми беше репликата. Моля, граждани, които са с някакво философско, историческо или такова образование да попрочитат нещо преди да излизат да говорят. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Петров. Втора реплика? Заповядайте, господин Николов. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Кутев! Аз искам да взема тази реплика не за да оборвам Вашите разсъждения във връзка с производствената цена на дизела, а по-скоро да се съобразим със следното, че ние разискваме в момента Доклада на Комисията за защита на конкуренцията, тоест последната дума „конкуренция“ обикновено се следи от гледна точка на пресечена точка на кривата на предлагане и на търсене, тоест няма никакво значение един продукт колко струва. Въпросът е той да намери своята пазарна цена на база търсенето и предлагането. Затова аз много се учудвам, че Вие търсите някакви преки, не косвени, а преки въздействия от това колко струва един продукт. Реално погледнато Комисията именно затова е такава комисия, която да наблюдава дали има конкуренция, дали има въобще такива криви, където да се пресича тази цена. Това ние трябва да търсим, а не да търсим производствената цена и защо толкова производителите или доставчиците на горива са намерили. Между другото, искам да обърна и следното внимание. Не е задължително да се търси и картел, който може би има, може би няма и трудно се доказва. Но в Комисията, която ние направихме – Временната комисия за горивата, най-общо казано, се говореше за олигопол следване на едно господстващо положение, тоест следване на водача, така да се каже, с цени. Мисля, че държавата може наистина да направи много неща на база това, което ние изслушахме. Мисля, че ние сме длъжни на потребителите, на хората за горива, но не трябва да се търси пряка връзка между производствена цена и между пазарна цена. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Николов. Трета реплика? Не виждам. Дуплика? Господин Кутев, заповядайте.

че всъщност ние не стъпваме на производствените цени, а на пазарните цени и, че всъщност пазарната цена е такава. Точно затова е работата на Комисията за защита на конкуренцията. Защото, когато един продукт е по-евтин от друг, ако има реална конкуренция, неговата производствена себестойност би се отразила на пазарната му цена само в случай, че има реална конкуренция. Ето Ви ролята на Комисията за защита на конкуренцията. Защото, ако тя защитава конкуренцията, когато два продукта имат различна себестойност, те респективно ще имат и различна цена, ако печалбата при двата продукта е съобразена с пазарни принципи. Ако обаче печалбата не е съобразена с пазарни принципи, а е съобразена с някаква форма на корекции на картели, тогава те започват да имат еднаква цена, защото има договорка в картела. Да Ви го обясня – защо водим този разговор? И това е точно работа именно на Комисията за защита на конкуренцията и на никой друг, поне в тази държава няма друго. Не може Министерството на икономиката да се произнесе по този въпрос, защото това е независимата Комисия, която трябва да го прави. Така че това е точно работа на Комисията и точно те би трябвало да намерят разликите, защото това Ви е директният път, по който паричките на българите отиват директно в джобовете на големите корпорации. Всеки Божи ден всички ние си плащаме и това отива там горе, което е проблем.

Вижте, много добре си спомням времената, когато цените на дизела бяха съществено по-ниски. Под съществено смятам 60% от цената на бензина и те дълго време бяха такива – десетилетия наред. Има държави, в които те и сега са такива. Така че да ме убеждавате как това – да, малка била разликата, пък имали добавки. Е тъй де, затова говорим. Говорим за комбинацията между двете Ви изказвания. Затова, че едни добавки и един непазарен принцип всъщност правят цената на дизела такъв, какъвто е. За мен това е един от прекия... И тук държавата не работи. Не само тази държава. Аз съм убеден, че международните корпорации са достатъчно силни, за да подчинят която и да е било държава, особено в Европа, за съжаление. Ето там е проблемът. И за мен проблемът е принципен, защото той касае всеки български гражданин. Защото 20 ст. разлика в цената на дизела би спестило огромни пари за българските граждани и респективно би намалило печалбите на едни фирми, които имат огромни печалби. Ама огромни.

Колеги, ще се опитам да бъда както винаги много кратък и да се върнем въобще на темата. Както току-що каза Жельо Бойчев – откъде тръгнахме и докъде стигнахме. Общо взето, ако трябва да се върнем на темата дизел –бензин и картели по-добре да помолим господин Марешки да вземе думата. Защото доста любители се изказаха, но професионализмът го няма там, виждам. Няколко думи. Първо, една забележка към госпожа Ненкова и към ръководството. Нормално е, когато изслушваме такъв отчет, Вие сте колективен орган и тук трябва да бъде цялото Ви ръководство, включително и в Комисията, цялото ръководство. Ние не приемаме вашия отчет, ние приемаме отчета на Комисията. А тази Комисия е гласувана тук в тази зала. Това е просто приятелски съвет. При предишния ръководител така беше. Второ, може би най-важното, което искам да изкоментирам и което касае бизнес средата. Натоварването на Комисията в областта „Закон за обществени поръчки“ става все по-голяма и това го има в Доклада. По новия ЗОП процедурата е доста тежка и в момента имаме процедури, които реално се точат по година и половина, две. Губим европейски пари. Когато се провежда една процедура, продължава няколко месеца, след това започват обжалванията. Примери колкото искате – вземете и ТОЛ системата. Отиват още пет – шест След което започва обжалването в съда, отиват още няколко месеца и практически българският бизнес при усвояването на пари по Закона за обществените поръчки между една година и две години отиват. Тук не обвинявам КЗК, защото натоварването е голямо. Това е в Комисия и Ви е предложено. Вие общо взето сте орган, избран в този парламент, и, за съжаление, няма на кой да се оплачете – трябва да се оплачете на нас, за да Ви помогнем. Щатове ли Ви трябват, какво Ви трябва – не знам, но това не може да продължава, пречите на нормалната работа на българския бизнес. Кажете с какво да Ви помогнем! И последната, трета точка, която си бях записал, а това е най-големият проблем, който все пак по време на тройната коалиция, ако не се лъжа, по едно от изискванията на Европейския съюз преди влизането ни в него, беше създаването на Комисия за защита на конкуренцията. Но все пак тя беше планирана като орган, който се бори срещу картелите и монополите. тогава не си представяше, че тя ще се превърне в първа съдебна инстанция по Закона за обществените поръчки. В момента 90% от цялата работа на тази Комисия, която беше създадена за друго, е само по Закона за обществените поръчки.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В отговор на критиките, които чух току-що, първо да започна с картела в горивата. Проверката по наличието на картел в горивата е започнала още през 2012 г. и новоназначената Комисия за защита на конкуренцията не е събирала нови доказателства. Това, което беше констатирано в хода на проверката, беше обмен на информация на текущи цени между играчите на този пазар – знаете кои са:

имаме наличие и констатиран обмен на информация за текущи цени, но Вие добре знаете, че текущите цени по бензиностанциите са изложени на на самото табло, така че за никого не е тайна какви са цените на петрола и на дизела в конкретния момент. След като се предяви твърдение за нарушение, искам да кажа, че това е първата фаза от едно производство, което се състои, първо, в предявяване на нарушение, след това на изслушване на страните в открито заседание. В хода на откритото заседание не съм казала, че адвокатите са спечелили делото. Това е превратно тълкуване на моите думи. Казах, че в хода на производството по доказване наличието на картел или не, бяха призовани страните като се доказа, че обменът на информация, извършен между заинтересованите страни, е бил по отношение на цени, а не на ценова политика и на пазарни дялове, каквито изисква законът. Поради това Комисията констатира, че няма наличие на забранено споразумение или споразумение, което да има антиконкурентен ефект. Изискването на закона е да има антиконкурентен ефект. В случая такъв антиконкурентен ефект няма. Още повече когато говорим за картел, трябва да си прочетем закона, за да видим какво е картел. Това е забранено споразумение, съгласувана практика, която в конкретния случай, пак казвам, Европейската комисия и Европейският съд в своята практика, са приели, че не е налице забранено споразумение или забранена съгласувана практика, когато се касае за бъдеще – има само, когато се касае за бъдещи цени, пазарни дялове и други компоненти, които се изискват от Закона за защита на конкуренцията. Така че неправилно се тълкуват моите думи. По отношение на Закона за обществените поръчки, искам да кажа, че във всички европейски държави – членки на Европейския съюз, като първа инстанция се разглеждат актовете, които се обжалват по Закона за обществените поръчки, актовете на възложителите. Ще Ви изброя страните – Франция, Румъния и Германия. Усещането, Усещането, че има много поръчки. Това е така, защото Вие знаете, че се измени тарифата и това даде възможност на всички страни – дали имат правно основание за това, или не, да обжалват за каквото си помислят една обществена поръчка. Първо, това го дава като възможност законът. Второ, някой път се спекулира – това в правото се нарича „злоупотреба с право“. Ние в България не сме изключение – като първа инстанция да се разглеждат актовете на възложителя в Комисията за защита на конкуренцията, тоест един независим държавен орган. В противен случай би се получила една разнородна практика, а Комисията има уеднаквена практика. Искам да подчертая, че Комисията в рамките на 10 месеца свърши толкова работа, колкото за 5 години не е свършила предишната комисия. Нищо лошо не искам да кажа за колегата, но, разберете, 1500 преписки по Закона за обществените поръчки, като искам да кажа, че няма решение на Комисията за защита на конкуренцията, което да е под 60 страници. Това е изключително тежък труд. Фактът, че актовете на Комисията са законосъобразни и се съобразяват с европейската и с българската практика е, че само 5,5% са отменени от

насинен и леко подут, това не е от боя, който ям от картела, който го няма в България, или от подвластните му институции. Това е, защото докато слушах уважаемия господин Гечев, си удрях шамари, щипех се и се опитвах да разбера сънувам или не. Това, което трябваше да кажа аз, на 100% го каза преди мен господин Гечев и ще трябва да свиквам, защото ако в момента, не дай си Боже, се сменят управляващите, и управляващи станат от БСП, същото, което каза господин Гечев, ще го каже някой от тази част на залата. А обратното становище, което сега чуваме от тази част на залата, ще го чуем от другата страна. Но фактите са такива, каквито са, и няма значение дали сме опозиция, или управляващи – ние трябва да защитаваме интересите на българския народ, българския бизнес и българската държава.

и нещо по-ниска от цената, пренесена на 500 км на същата компания в Благоевград – в тяхната база в Благоевград, като има 4-5 стотинки транспортни разходи и 2 стотинки по-ниска цена. Това разследвано ли Как се получават тези магии? След като цената на едро в същия този регион в Благоевград, на същата тази компания е по-ниска, в същия този регион цените на дребно са по-високи. И никой не излиза да обяснява защо в момента в една и съща компания цените в един регион са с 40 стотинки разлика спрямо друг регион. Не 4 стотинки, много правилно чухте – днес цените в един регион в една верига бензиностанции има 40 стотинки разлика спрямо същата верига в друг регион. И това не е свързано нито с моето присъствие в тези региони, нито с присъствието на някой друг, защото и в различните региони или има, или няма наши бензиностанции. Така че явно не е това причината, не може това да е оправданието. Някой трябва да излезе и да обясни на българския народ в районите, където е 40 ст. по-скъпо, защо го ограбват. А ограбват ли също и МВР, болниците, поликлиниките, училищата? Остават ли пари за нашите учители, лекари, пенсионери, заради… Вчера в БНТ казах една думичка, сега не знам, но това си е мародерство. Как да наречем тази разлика от 40 стотинки на литър, освен мародерство? Онзи ден ми се налагаше спешно да тръгна за Пловдив и понеже бензиностанцията ни е в другия край на София, заредих в картела. На 16 литра, защото само си накапах, за да стигна дотам, както казват хората, на 16 литра платих отгоре 8,50 лв. Трябва да зададем някои въпроси и аз ще се концентрирам върху два. Единият е: имаме ли информация какво се е случвало със същия този картел и със същите тези държавни органи, които са разследвали подобно поведение на същите фирми в Румъния и какви са заключенията там? Предполагам, че са ползвани същите адвокати. И вторият въпрос, за да не се учудваме защо се случват така нещата: има ли назначения в Комисията, които да са директни бивши служители, или свързани лица с фирми от картела? Това са двата въпроса, на които ще ми е интересно да науча отговора. Благодаря. (Ръкопляскания от „Воля“.) Изказване? Заповядайте, господин Димитров. Благодаря, уважаема госпожо Председател. И аз имам въпрос към председателя на КЗК, който също е свързан с картелите за горива и по-точно с картела на контрабандния внос на горива. Ще Ви дам един пример. В предишния парламент имаше една комисия, която се занимаваше точно с този въпрос. Съществуваха няколко тези, че складовете оскъпявали. Оказа се, че от 1 до 3 стотинки оскъпяват, но не са постигнали цена от 3 стотинки, все още са на стотинка и половина, тоест при 2,20 лв., една стотинка и половина явно е оскъпяването. Тогава поканихме хора от всички представителства и браншове и дойде тук шефът на една от най-големите напоследък компании, която не членува в петролна и газова асоциация – Това е човек, който преди десет години е имал милион и половина оборот, сега има милиард и половина. Както се казва: Цветан Василев е детска градина в сравнение с него. Всяка година сто процента ръст, сто процента ръст, но на човека му се отдава това нещо. Законен търговец, легитимен, със складове. Едни от най-големите, най-модерните в София и в Русе. Този човек издържа фирма, декларира доходи, плаща добри заплати. Съхранява гориво в базата в Русе, съхранява в София. Има лиценз за продажба на горива на НАТО, на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи. Този човек сам внася горивото, сам го съхранява и продава. Продава на 360 бензиностанции, които са от три световни вериги – едната е ОМV, другата е „Еко“, третата беше „Шел“. Освен на тези 360 бензиностанции този човек,, неговото гориво, което е закупил, внесъл, съхранява, продава го на 360 и на своите 24 бензиностанции. Или грубо към онзи момент той продаваше гориво, което е внесъл и съхранява, на 384 бензиностанции. Освен на тези бензиностанции, той продаваше на едни 12 на една Варненска фирма. Оказа се, че неговото гориво на неговите бензиностанции и на другите 360, е по-скъпо, отколкото неговото гориво на тези 12 бензиностанции. На въпроса: „Как стана така, че Вие на собствените си бензиностанции продавате собственото си гориво по-скъпо, отколкото Вашето някой друг?“, той не можа да даде отговор. Аз се надявам КЗК да даде този отговор, защото очевидно горивото, като е влязло и излязло от складовете, е на една обща цена. И за сведение на хората в залата, които може би са се объркали, представете си, че имаме пет души търговци на една улица с квартални магазинчета. И петте хора купуват от „Метро“. Може ли да купиш от „Метро“ стока и после в кварталния магазин да я продадеш по-евтино, отколкото си я купил в „Метро“? Защото точно това се случи с горивата, които тази Варненска фирма продава на своите бензиностанции на по-ниски цени, отколкото човекът, който им е продал на тях горивото. Нещо се случва по веригата. Аз не знам какво е. Чакам КЗК да отговори, защото тя може би би могла да направи този анализ. Казвам го, защото когато правим анализ трябва да сме обективни. Ако влезете в една карта, казва се Fuelo.net, и видите как са оцветени цените на горивата в България, всеки, който не е далтонист и разпознава цветовете, ще разбере, че от Русе има огромен внос на горива, които по евтини цени заливат голяма част от страната. Там, където не са успели да се реализират тези горива, цените са други. Вие ми кажете къде отива разликата и дали този ресурс от един милиард не е добре да влезе в бюджета? А които са виновни по веригата нека си понесат цялата отговорност. Въпросът ми е към КЗК. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Димитров. Реплики? Реплика – господин Марешки, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Хубаво е, че трябва да си защитаваме парите, които получаваме от картела, но все пак нека да сме точни. Никога, понеже ставаше дума за една Варненска бензиностанция, никога тази Варненска бензиностанция, няма да Ви казвам „уважаеми“, господин Ревизоро Димитров, не е продавала на по-ниски цени от покупните от „Сакса“ и от другите доставчици, включително „Лукойл“ и другите доставчици в страната. А това, че бензиностанциите на въпросния търговец на едро правят може би 30 пъти по-нисък оборот от тези Варненски, за които говорите, е нормално другите да са по-печеливши и по-рентабилни. Това си го запишете, но е трябвало да го учите навремето, а не когато сте си губили времето – и Вашето, и на държавата в институциите, където сте били. Защото можем да поканим следващия път хора, които са Ви били колеги в тези институции, да Ви кажат за делата, които сте ги творили. Всъщност, като сте били там, защо не го намерихте този милиард, когато Марешки не е бил в търговията с горива? Защото толкова можете, а може би и толкова искате. Благодаря. Благодаря, господин Марешки. Втора реплика? За дуплика – господин Димитров.

Ще трябва да отговоря. Когато аз съм пазел държавата, други са богатеели. Всеки си е направил своя избор. Не считам, че някои са по-недостойни, други по-достойни. Да бяхте и Вие тогава, ще видим как ще се справите. По отношение на фирмите и разни картели, аз имам снимки от митничари, защото аз съм ги назначавал преди 15 години, но те и до ден-днешен се отнасят с уважение към мен. Дойдоха в Комисията при предишния парламент и ми дадоха снимки на цистерни от Варненска фирма, които пълнят в един данъчен склад, по документи се води, че отиват в друг данъчен склад, без да се разтоварва горивото отива някъде по бензиностанциите. Това не е злоупотреба на фирмата, а е злоупотреба на втория данъчен склад, който манипулира уредите. Този сигнал своевременно съм го представил в Специализираната прокуратура, не съм занимавал никога медиите с този въпрос. Така че това, което мога аз да направя, съм направил тогава. Когато обаче някой излиза на тази трибуна и говори: „Едните са добри, другите са лоши“, нека да каже обективно, ако някой има 24 бензиностанции или 12, а друг има 30, то другият е монополист. Но ако аз имам само една аптека, а другият има 200 или 300, какъв е той спрямо мен? Нека аршинът да не бъде различен. Ако имаш право на 4, но си регистрирал под една или друга форма, не незаконно, 200 – 250 аптеки, а друг има само една, той не се ли счита в неравнопоставено отношение спрямо теб? В този град има две аптеки, аз имам едната, а друг има 250 в страната. Тогава този проблем не го забелязваме. Комисията за защита на конкуренцията е органът, единственият, легитимният, който би могъл да се произнесе. Всички ние можем да имаме мнения, можем да имаме становища, но КЗК е органът, който, между другото, много правилно реши, че когато 90 към 10 процента е било производството – родно спрямо чуждо, не е имало картел, при 80 към 20 – не е имало проблем, сега е 60 към 40 според официални данни, но истинското положение е друго.

Благодаря, господин Ерменков. Други изказвания?

Вчера в Европейския парламент премина изслушването на кандидата за еврокомисар от страна на България госпожа Мария Габриел. По всеобща оценка и на европейските медии, и на европейските депутати, и на основните политически партии в Европейския съюз нейното представяне е преминало не просто успешно, но и блестящо, като към нея…

поисках думата. Изслушването на госпожа Габриел беше признато за успешно от всички европейски фактори и от обществеността, която се интересува от тази тема. В същото време госпожа Габриел беше подкрепена още при номинацията си от вицепрезидента госпожа Йотова – дългогодишен евродепутат от Българската В свое изказване господин Александър Симов, депутат от БСП, нарича госпожа Габриел „куха лейка“. Това е ден след изслушването. „Куха лейка“, „кумица“, „снахица“ и така нататък – термини, които не ми се иска да цитирам дословно.

Аз призовавам госпожа Йотова да вземе отношение по избора на госпожа Габриел, за да чуем каква е позицията на Българската социалистическа партия. Това е позицията на евродепутатите, които вчера не зададоха нито един въпрос на госпожа Габриел и не отправиха нито една критика към нея. Това е позицията на вицепрезидента, излъчен от БСП – госпожа Йотова, която определи госпожа Габриел като работохолик и изключително подходяща кандидатура за България или е позицията на господин Симов, който определя госпожа Габриел като „куха лейка“? Това е хроничен проблем на БСП – БСП се държи по един начин в Европа, и това е традиционно. В Европа се държат по европейски, в България се държат по коренно различен начин. Ставахме свидетели на подобно отношение и по време на предизборната кампания, когато в България се говореше за спиране на санкциите срещу Русия и подобни обещания, а в Европа санкциите се подкрепяха от служебното правителство, назначено от президента и излъчено от БСП. Говореше се тук срещу СЕТА, там СЕТА се подкрепяше. Затова питам още веднъж: каква е позицията на БСП и кога БСП ще има единна позиция, както в България, така и в Европа? Много е лесно да разпъваме ветрилото, да очерняме на всичкото отгоре един човек, който току-що е избран за европейски комисар, един човек, който се ползва с добра репутация в Европейския парламент и тук, в България, да използваме езика на омразата. Хайде, и аз да заговоря като Вас, защото това е език на омразата: „куха лейка“, „шуробаджанашки капитализъм“. Шуробаджаначеството Шуробаджаначеството не е продукт на капитализма, а на феодализма – първо. И той процъфтяваше най-вече в социализма, между другото. Цели родове има във Вашата партия, които векове вече се занимават с политика. Още веднъж ще призова: имайте единна позиция. Очакваме госпожа Нинова да избере с кого се солидаризира. Нарочно споменах господин Симов, за да има право на лично обяснение. Благодаря Ви за вниманието. Има право на декларация от името на парламентарна група, ако искате, господин Симов. След декларация нямате право на лично обяснение. Заповядайте, от името на парламентарна група, ако искате да кажете нещо.

вземам думата по начина на водене, за да Ви посъветвам, когато някой депутат се изказва в тази зала, най-малкото да следи какво точно съм казал, тъй като думите „куха лейка“ аз не съм използвал. Господин Биков обаче – може би ще ми разрешите

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вървеше един дебат с изключителна същност и съдържание, госпожо Председател. Може би грешката е в това, че трябваше да бъде четена декларация. Помислихме, че е изказване, а тя предизвика тези бурни реакции. Госпожо Председател, когато говорим за единение в някои сфери,

Диктувайки партийната, как да кажа, агресия, от тази трибуна не си позволявайте нито самоволни рецитации, нито лични подходи и обиди. Интелигентен човек не би могъл по този начин… И вече в мен, госпожо Председател, се събуждат дълбоки съмнения,

Продължаваме с дебата! Имаше процедура по начина на водене, колеги. Вижте си Правилника. Нека продължим с дебата. Имаше призив за успокояване на страстите. Моля да продължим, утре ще имате възможност за декларация. Утре ще имате възможност за декларация, господин Симов. Сигурна съм, че ще я представите добре. По начина на водене – не. Господин Иванов, повече по начина на водене няма да давам думата. Продължаваме дебата по темата. Господин Ерменков, заповядайте, по темата за КЗК.

Цитирам я. Тя го каза лично тук, леко парафразирано. И да имах някакви съмнения как да гласувам по този Доклад, след нейното изказване няма как да гласувам по друг начин, освен „против“. Не за нещо друго, а защото когато един председател на комисия прави изявление, че има картел, а след това заявява, че няма картел, в един от двата случая поне трябва да се извини, че е сбъркал. Най-малкото това трябва да направи, а не да се крие зад адвокати, терминология, европейско право или каквото и да било друго. Когато на един председател на комисия му се подава ръка, за да се решат въпросите, които наистина са огромни и могат да затруднят в България усвояването на европейски средства по линия на обществените поръчки, когато се обръща внимание, че Комисията в момента е с малък капацитет и няма как да обслужва това свое задължение, като се превръща в пречка

Какво точно пречи на работата на Комисията, за да можем ние като законодатели да го направим? Господин Кънев точно това й предложи. Той не ѝ каза: „Защо сте толкова вредни? Защо спирате?“, а попита: „Къде Ви е болката, за да можем ние като законодатели да го оправим?“ Видимо госпожа Ненкова слуша себе си. Тя не слуша околните. Тя иска да бъде лицето на Комисията, съдържанието на Комисията и самата Комисия като цяло. Фактът, че другите членове на тази Комисия, която е колективен орган, ги няма, говори в подкрепа на онова, което аз Ви казвам. Затова много Ви моля, обръщам се към Комисията за защита на конкуренцията, бъдете на висотата на положението, за което сме Ви избрали. Бъдете професионалисти! Загърбете личното! Не се обиждайте като малки деца, а направете необходимото в своята дейност, за да докажете Вашата полезност, и второ, бъдете инициатор на онези промени, които биха помогнали на Вашата дейност, а от тук и на България. В противен случай ще си стоим тук и ще Ви слушаме как Вие сте единствените, които работите досега, а преди Вас никой не е работил, как Вие сте безгрешните и как европейското законодателство го има в Румъния и по целия свят. Благодаря, това го знаем, и без да има такава Комисия, и без да плащаме такива заплати! Още веднъж – призовавам Ви към малко смирение и към малко повече професионализъм. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков. Реплики?

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Ерменков, виждаме от Вас и от Вашите колеги доста голяма агресия към тази Комисия. Не мога да разбера защо. Да не би някакви поръчки да са спрени, които не трябва? Не можах да разбера. Тук се акцентира най-много във връзка с картела и във връзка с горивата. Госпожа Ненкова е дала доста препоръки във връзка със законодателни инициативи. Можем заедно, може и Вие да ги внесете,

Закона за защита на конкуренцията, за да направим по-бързо производството. Мисля, че донякъде това е постигнато. В доклада се показва какъв обем работа е свършен за конкретно време. Мисля, че тази агресия е излишна. излишна. Ние трябва да помогнем на тази Комисия да бъде достатъчно независим орган и достатъчно правоприлагащ от гледна точка на конкуренцията, защото всяка липса на решение или неправилно решение ще рефлектира върху потребителите и конкретно дори на нас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

днес обсъждаме доклада на Комисията, а не картелните съображения, но ги превърнахме в централна тема. Това ми беше една от молбите. Ако в началото председателката беше казала: „Допуснахме грешка, прибързахме“, сигурно нямаше да стигаме до този диалог. Второ, няма агресия. Това, че има неприемане на начина, по който се изказват някои неща от председателката на Комисията, е така. Не съм доволен от начина, по който се говореше, и изразих своето недоволство. По повод на Вашето конструктивно предложение – да окажем помощ на Комисията, мисля, че точно с това завърших. Очаквахме от тази Комисия да ни каже с какво да й помогнем, за да й бъдем полезни.

по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г., във връзка с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на и чл. 90, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г.“ Моля, гласувайте.

Годишният доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2016 г. е приет. Колеги, днес приключихме с дневния ред. Утре – редовно заседание. Първа точка – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет. Поради изчерпване на дневния ред за днес закривам днешното пленарно заседание.